iako smo jedina opoziciona grupa koja ovde učestvuje, sada su se pojavile i druge kolege. Mi ovde ne dolazimo ni ad hok, ni za „Tik-tok“, već da realno nešto uradimo i predložimo.Naravno, žalosno je to što je Skupština spuštena na najniži nivo. Sve je to urađeno da se poslanici jednostavno smuče narodu, da se poslanici kompromituju. Mnogi su tome doprineli svojim bezobzirnim ponašanjem upravo u ovoj Skupštini.Moram Skupštini.Moram reći, pre par dana sam bio, verovatno prvi put tako u životu ponižen, i to baš u ovom domu, ne samo ja, video sam da je to bio problem generalno, ali recimo u utorak, to je bio 11-ti, čini mi se. Pre svega, hoću da kažem da razumem da su neki poslanici unosili bombe, šta se tu sve dešavalo, videli smo. Neko za to treba da odgovara. Pazite šta se dešava. Vi dozvoljavate da se ljudima, radnicima ove Skupštine oduzima hrana, ljudi donesu doručak da doručkuju i onda im obezbeđenje to ne dozvoli, nego im kažu – idite tamo pored onog stuba da ručate. ručate. Neshvatljivo je, to su ljudi koji rade u ovoj Skupštini. To je urušavanje njihovog dostojanstva. Drugo, nisu oni u mogućnosti sa 50, 60 hiljada platom da budu u restoranu, da jedu dva puta ili čak jednom itd.Onda itd.Onda u kontekstu toga, hoću da vam kažem, ja poštujem i obezbeđenje, nikada nisam imao nikakav problem sa njima, štaviše, ali sam doživeo neverovatnu jednu sramotu, kada sam došao neki dan, negde oko petnaest do deset, prolazio sam dole kroz kroz proveru. Obično ostavite torbu, to je sve rutina, prođete itd. Međutim, to je prevazišlo sve granice normalnog, jer pored toga što sam ostavio torbu, pa su me vratili, pa sam morao da ostavim sat, pa su me vratili, pa su mi rekli da moram da skinem sako, iako se vidi da nemam ništa na sebi više, pa sam morao da skinem i sako, pa kada sam skinuo sako, rekli su mi da skinem i kaiš, da mi pantalone spadnu i da budem prvi poslanik u ovoj Skupštini koji je u donjem vešu ulazio u Skupštinu.Malo je smešno, ali meni je bilo onako baš ponižavajuće, jer nikada nisam prolazio kroz takvo jedno ponižavanje od strane jednog čoveka, naravno, kažem, poštujem momke, ali to je jedan čovek. Kada sam ga pitao zašto se tako ponaša, on mi je rekao da ima naređenje. Sada vi meni objasnite, ako on ima naređenje da mi lomi prste ili nekome od nas, da li ja to treba da trpim i šta treba da uradim.Da bih vam samo prosto dočarao, kada sam to sve stavio, on je rekao – zavrnite majicu i okrenite se ovde. Znači, ja zavrćem majicu onako go i okrećem se tu, izvinite, kao prostitutka. Ja prosto ne dozvoljavam da me bilo ko ponižava. Uopšte nije bitno da li sam poslanik ili običan čovek, ali prosto to se preslikava. Znači, ono što se dešava ovde u Skupštini vidimo to na ulici, ono što se dešava na ulici prenosi se u Skupštinu. Ono što Ono što nisam očekivao, mada sam govorio pre nekoliko meseci da mi ova Skupština bojim se da se pretvara u u ukrajinsku Radu, govorio sam da samo još očekujem da će početi da gađaju jajima, bombama i da se predsedavajući brani kišobranima, nažalost, i to sam video, a bio sam svedok Majdana u Ukrajini i znam kako se sve to odigravalo.Mi smo u jednoj nezahvalnoj poziciji, govorim o našoj poslaničkoj grupi. Zašto? Zato što jedni nas napadaju da smo Vučićevi. Eto, ja bih zamolio kolege iz SNS neka nam daju bar neku zvaničnu potvrdu jesmo li Vučićevi ili nismo, jer očigledno je da ne možete da budete normalan. Drugi nas napadaju da smo protiv države, zato što ne kritikujemo dovoljno vlast. Sve je to zbog toga što se ovaj ceo politički život pretvorio u jedan stadion, u navijačke grupe, znate, gde jedna grupa navija za jednu stranu, druga grupa navija za drugu i nikako ljudi da shvate da država nije stadion, da je ovo ipak ozbiljna jedna institucija, kao što je i Skupština. Nažalost, danas se više ceni ludost nego razum i normalnost.Mi jesmo, naravno, opozicija i jedina razlika je u tome što mi nismo opozicija državi i nikada to nećemo biti, to smo govorili od samog početka. Mi, naravno, ne dobijamo instrukcije od zapadnih struktura, niti sarađujemo sa njima. Mi imamo apsolutno državotvorne stavove i, nažalost, neki smatraju da nam je to mana. Valjda svi očekuju da donosimo bombe i da pravimo ratne scene u Skupštini.Mi smo, inače, išli na izbore sa idejom da unesemo novu dimenziju u političkom životu, a to je kultura dijaloga. I dalje se držimo toga i, naravno, ostaćemo pri tome. Šta više, smatramo da je to najneophodnije i u ovoj Skupštini i na ulici ono što se dešava. Naravno, svako ima svoj pogled na način borbe, ali mi smatramo da protiv vlasti treba da se borimo, naravno, znanjem i sposobnostima, korigovanjem svega onoga što je loše urađeno. Hoću da kažem institucionalno, razumem da imate uvek većinu i da ćete uvek da nas nadglasate, ali svaka odgovorna vlast mora da čuje i da reaguje na ono što govori opozicija i narod. U suprotnom, dobijete ovo što imate sada na ulicama Srbije. Naravno, ne smemo da se pravimo mrtvi, kao da se ništa ne dešava. Nezadovoljstvo naroda jeste opravdano. Vlast mora da preduzme konkretne korake i mere da spreči kriminal i korupciju. Ona je najviše, naravno, u redovima vlasti, to je prirodno, a da ne govorim šta se dešava na lokalu i kakvo je stanje tamo i koliki je tu kriminal i koliko je tu…Evo, samo jedan kratak primer. Imate ovde četiri ministara, nijedan nije reagovao adekvatno. Znači, napravili su u Priboju nelegalni kamenolom i, pazite, sukob ide u Beogradu, ljudi dolaze sa kamionima i počinju da kradu, da voze materijal i kada sam ja došao da to zaustavim, naravno, vlast im je došla, pa rekoh – vi radite protiv svoje vlasti. –Pa znaš, poslednji su nam dani, pa da iskoristimo otprilike ono što možemo. Mislim, slikovito vam prenosim nešto što sam svedok kako se ponašaju na lokalu.S druge strane, moram da kažem da mi kao pokret apsolutno podržavamo zahteve studenata, ali hoću isto tako da kažem da su za nas svi studenti, sve su to naša deca, jer pazite, osim onih što su na ulici, što protestuju, najveći deo je onih koji su kod kuće i koji čekaju kada će moći da nastave svoj rad i da polažu ispite.S druge strane, nezadovoljstvo drugih studenata i njihovi zahtevi su apsolutno opravdani, jer ona tragedija koja se dogodila, naravno da se zna ko je odgovoran, naravno da mora javnost da sazna o tome i ko će da snosi odgovornost za ono što se dogodilo. Zna se kako se vodi građevinski dnevnik, zna se ko je nadzorni organ, zna se ko je izvodio radove, tako da je to, u principu, jako prosto ustanoviti, ne znam zašto se toliko čeka.Ono što takođe želim da kažem, mi ne želimo, kao pokret, da lešinarimo na ovim studentskim protestima. Vidimo neke kolege koje su i tamo i ovde, u svakom slučaju, mnogi od naših prethodnih kolega ovde i ne dolaze, ali svoju platu redovno uzimaju i ovde i u Gradskoj skupštini itd. To je toliko o njihovom moralnom stavu.Ono na šta želim posebno da obratim pažnju, jer mislim da ovo u budućnosti takođe može izazvati veliko nezadovoljstvo kod naroda, jeste ugrožavanje zemlje kroz prodaju nacionalnih resursa. Ne znam koliko narod zna, ali postoji plan vlasti, naravno, da reorganizuju strateška društvena preduzeća, kroz prodaju ili pretvaranje u akcionarska društva. Da ja ne bih sad pogrešio, zato ću sada da pročitam, jer to je neki spisak od 40 do 70 strateških preduzeća. Među njima je, naravno, EPS, Transnafta, Srbijagas, Elektromreže, Elektrodistribucija, Putevi, Koridori Srbije, Pošta, Nuklearni objekti Vinča, Srbijašume, Železnice Srbije, Srbijavoz, preduzeće iz odbrambene industrije itd, da vam ne nabrajam.To su sve strateška preduzeća ove države i to je u principu budućnost i naše države i naše omladine.Video sam da u EPS-u imamo, recimo, nadzorne odbore koje čine tri stranca i četiri naša čoveka. Ko je tako uradio i zbog čega, apsolutno mi nije jasno. Koje su njihove kvalifikacije tih stranaca i zar je moguće da mi nemamo odgovarajuće ljude, odnosno kvalifikacije?Ono što mi je takođe čudno, da u jednom licu ministar ima mogućnost da predstavlja Skupštinu i da ima tzv. zlatni glas, posebno ako ministar nije iz te sfere.EPS jeste strateški resurs Srbije. Mislim da se ne sme dozvoliti njegova privatizacija, jer bi time ugrozili socijalnu dimenziju stanovništva. Ja vidim po mojim roditeljima, komšijama,

što znači da narod neće moći da plaća. On ne može da plaća ni ovo što sada dobija, a mogu da zamislim šta će se dogoditi ako to budu tržišne, odnosno ekonomske cene, koje mogu biti nekoliko puta veće, jer taj investitor ovde ne ulaže da bi održavao neki socijalni mir i pomagao ljudima, nego da iznese kapital.Isto tako, to se tiče i ovih zelenih energija, mini-elektrana, itd. Neću sada dugo o tome govoriti, ali, recimo, dole u Priboju imate nekoliko privatnih mini-elektrana. Pazite, to je jedna dolina gde, kada izgradite tu elektranu, sva ta vlaga, jednostavno visi nad vodom, a onda još imate grejanje koje je na neku sečku itd. i naravno da se to sve sakuplja, to sve deca udišu, udišu, taj vazduh, a onda se čudimo odakle astma i odakle kancerogene bolesti, itd.Vezano za nuklearnu energiju, vidim da Srbija stalno traži neka savezništva, pregovaraju sa Francuzima itd, ne mogu da shvatim da nekome nije jasno da je Rusija svetski lider broj jedan, ne samo po kvalitetu nego i po ceni, to je nekoliko puta jeftinije i ako neko ne zna, evo ja sam spreman da vam pomognem i obezbedim te kontakte, može to naravno i Dule Bajatović, on isto ima mnogo dobre kontakte, ali hoću da kažem da to ne sme da bude političko rešenje nego mora da ima i svoju ekonomsku osnovanost, a zna se ko je broj jedan u svetu što se tiče nuklearne energije.Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ova preduzeća koja planirate da na ovakav način izvršite restrukturizaciju, mislim da je to jako opasno po budućnost i mislim da to može da izazove realno još veći revolt građana koji će biti objektivan, jer ovo što se danas dešava je negde i politizacija. Svesni smo mi da tu postoje spoljni uticaji.Mi smo govorili da je naša podrška studentima uvek tu, ali samo ne želimo da se spoljni faktor tu uključi, jer onda mi možemo da dobijemo ono što smo videli realno na Majdanu. Još je ovo daleko od klasičnog Majdana, ja sam doktorirao na tu temu, ali je jasno da su tu elementi i da su zainteresovane strane, da tu postoje. Ne kažem, verujem da su 90% naših studenata, možda i više, iskrena deca, koja jednostavno žele da ostvare svoja prava i tu treba da ih podržimo, ali bojim se da tu postoje ljudi koji upravljaju nekim procesima i oni to ne mogu da prepoznaju.Hteo sam još da kažem par reči. Gospodin Vulin je govorio o zabrani onih organizacija, a ja hoću da kažem, bez obzira što mi jesmo opozicija, ali mi smo čak i pre dolaska u Skupštinu inicirali takav jedan zakon, kao što postoji u Americi, kao što postoji u Rusiji. Videli ste koliko je USAID imao uticaj u Srbiji, i ne samo on, ima tu različitih načina kako se to radi. Mi smo podržali taj predlog, a isto tako smo podržali predlog što se tiče BRIKS-a, mada sam iznenađen da poslanici gospodina Vulina nisu dobili podršku od svojih partnera. Mi im nismo partneri, ali jesmo u ideološkom smislu i zato smo podržali taj projekat. U tom smislu, očekivao sam da će više ljudi biti koji će glasati za to, jer kada razgovarate privatno, svi podržavaju BRIKS, svi bi hteli nešto u tom kontekstu, ali kada treba da se stisne ovo dugme, nešto se mnogi stide.Na

sa stadiona preuzeto, itd. Isto su to govorili i u Kijevu kako je to preuzeto sa stadiona. Ali, to što je preuzeto sa stadiona je posle dovelo do stotine hiljada ljudskih žrtava.Dalje, ova ostrašćenost. Pazite, ne možete da objavite ništa, ne možete normalno da objavite, nešto racionalno, a to sam isto video tamo. Znači, oni počeli da da prave spiskove, spiskove ko je šta objavio, ko je kakav, onda se ti spiskovi daju nekim grupama, bandama, boga pitaj ko su ti ljudi i onda oni imaju slike pa vas čekaju na ulicama, čekaju ispred kuća, ispred ulaza, ispred škola, ispred radnih mesta, itd. Tako je to sve započelo. A onda se, naravno, pojave gruzijski snajperi na hotelima koji su okolo Majdana i oni počinju da ubijaju i jedne i druge. Rezultat smo videli. Naravno, svi su skresali, vlast je posle toga skresala svo to drveće da ne bi mogla da se izvrši analiza odakle je ko pucao, na koji način, itd.Zašto ovo govorim? Naravno da ja molim boga i nadam se da će ovo sve da prođe mirno, ja to hoću i verujem da većina studenata i učesnika isto tako želi, ali naravno da ova vlast mora da razume i da vidi da narod ima nezadovoljstvo i da adekvatno reaguje. Bojim se da mnoge stvari koje radite, radite pogrešno, neko svesno, neko nesvesno to radi, ali,

apsolutno objektivno mogu reći da sve ovo što se dešava će da nas košta. Ja nisam vlast, niti predstavljam interese vlasti, ali sam svestan tih procesa, jer novac voli tišinu,

evropski lideri koji su rekli - e, sad, sedite vi ovde, sedite vi ovde, i onda mu dovedu Klička, kome su bokserskim rukavicama mozak davno izbili i on postane lider, a vi postane država koja se ništa apsolutno ne pita i koja dođe u ovu situaciju u koju su došli sada, gde milioni ljudi su poginuli, ranjeni, itd, a sve zarad čega?Zato ja još jednom pozivam, nadam nadam se da su službe i policija odradile sve da se spreči bilo kakav mogući sukob, ali vam kažem kako se to dogodilo. Nikada niko nije pomislio u Ukrajini da će snajperima da pucaju i u policiju i u ljude. I onaj policajac koga napadnete, ima mnogo tamo mojih prijatelja,

tih tzv. ludih glava koje bi, vidim ovih dana, da se sukobe, koje bi sve uradile samo da dođe do nekog sukoba. Pazite, to su ljudi koji nisu realizovani. Ja nemam taj problem.Još jednom kažem, nemam nikakve veze sa Vučićem a da sam sa ovom vlašću, ali principijelno stojim na svojim pozicijama i želim da samo upozorimo ljude i da kažem, da institucionalno moramo da se borimo. Naravno, da vlast ne čuje. Naravno, da imate većinu, sve to mogu da razumem, ali opet negde očekujem neki racio, neki racionalni pristup, da čujete ono što narod želi da vam kaže i da ipak računate na mišljenje onih koji predstavljaju taj narod, odnosno nas ovde poslanike.Danas ste kolegu ovde napali koji je objektivno govorio i apsolutno ništa nije izazvao. Treba da sa jedne strane budete čak, ne zahvalni, to je naš posao, ali smo mi tu da trpimo. Pazite, ovo što sam ja ovde, meni ne doprinosi podršku u narodu, ali bože moj, ja sam danas ovde, sutra sam na nekom drugom mestu.Došao sam ovde da svojim znanjem, sposobnostima i nekim mojim mogućnostima nešto doprinesem, ako to ne razumeju ne razumeju, ali ja da budem klovn i da pričam ono što neko želi da čuje ja to neću jer za mene je država mnogo mnogo veća nego što… Video sam jednostavno kako se ona gubi, video sam kako narod strada i prosto to ne želim da vidim.Još jednom kažem, pozivam vlast da ipak shvati ozbiljnost svega ovoga što se dešava i da mora da objektivnije razgovara i sa opozicijom i sa predstavnicima naroda. Vidim da oni sada to pokušavaju, ali je vreme prošlo. Bojim se i da jednostavno oni sada ne žele da razgovaraju sa vama.Mislim da je mnogo propusta napravljeno sa vaše strane, ali pozivam još jednom da taj, kako bih rekao, potpaljivanje benzinom ipak na neki način završite i da se ovo ipak na miran način završi.Toliko. Hvala vam puno.Živela Srbija!

Nemoj slučajno da kažem nešto jer bi možda neko nešto da zameri na društvenim mrežama, nemoj slučajno da nešto kažem pa će da izvuku, pa će neko da mi kaže nešto, napisaće mi neki komentar, a kako ja da živim sa tim kad sam navikao da živim na lovorikama zahvaljujući „Hepi“ televiziji.Ko doliva ulje na vatru? Ko doliva benzin na vatru? Koja vlast doliva benzin na vatru? Povlačimo se četiri meseca. Četiri meseca vagamo ne reč, nego slovo koje ćemo da izgovorimo. Četiri meseca policija stoji mirno. Ta policija koju je na početku govora napao zato što se usudila da proveri da li unosi u sali nešto što je možda bilo u sali pre nedelju dana.Čekaj, prošle nedelje kad je bio haos svi su postavljali pitanje – pa, ako je to policija dozvolila, pa kako je to uneto? Sad policija radi svoj posao, ne dozvoljava da se unosi, a što me diraju? Šta hoćete, bre, vi, ljudi? Šta hoćete vi na kraju? Ni sami valjda ne znaju šta hoće.Dakle, kako smo mi to dolivali benzin na vatru? Nego ćemo da odlijemo, ugasićemo vatru tako što ćemo da kažemo – ajde da se sklonimo ponovo?Evo jedne informacije za koju možda zna, možda ne zna, pošto se hvali kako ima razne kontakte i razne informacije. Celu noć su plenumi većali da li da imaju skup na Novom Beogradu pred Palatom Federacije i izvećali da idu tamo, negde posle ponoći, a onda jutros se pojavljuju plenumi i kažu – ne dolazi u obzir. Drugi plenumi – ne dolazi u obzir, idemo pred Skupštinu. Šta sad? Jel ima osude? Nema.Muka mi je da mi neko drži lekcije o nekakvoj, sa neke ne znam ni ja kakve visine, a da pritom se ni jednom nije odvažio da osudi nasilje, golo nasilje, nasilje nad policijom, nasilje nad državom, nasilje nad prolaznicima, nasilje nad radnicima, nasilje nad svima koji žele da žive normalno u ovoj zemlji, nasilje nad ovom decom, jer ova deca nikome nisu pretila.Ova deca nisu odlazila pred fakultete na kojima spavaju blokaderi da im trube i bude celu noć, nego su njima dolazili da im trube i da ih bude celu noć, da im bacaju topovske udare.Jel to neko osudio? Nije. Nego, opet ono najlicemernije, najodvratnije, najogavnije – molimo obe strane da se prizovu pameti jer obe strane moraju, vlast mora. Šta vlast još može da uradi? Jedino još da legnemo da nas

završimo.Dakle, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Sada bih samo prešla na potvrđivanje mandata narodnog poslanika i polaganje zakletve.Dakle, pošto su se stekli uslovi predlažem da konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine.Uručeno vam je Rešenje RIK o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popunjenog upražnjenog poslaničkog mesta.Uručen vam je, takođe, Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku.Na osnovu Rešenja RIK i Izveštaja i predloga Odbora, shodno članovima 134. i 135. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Miljani Milojević.Čestitam vam na izboru i molim da se pripremite za polaganja zakletve.Molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.(Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik

vas da potpišete tekst zakletve.Dozvolite mi da vam čestitam u svoje ime i ime Narodne skupštine.Reč

poštovane građanke i građani Republike Srbije, ja bih na početku svog obraćanja iskoristio priliku da čestitam stalnoj Delegaciji Narodne Skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini SE, koja je na sednici političkog Komiteta održanoj u Parizu početkom ovog meseca, uspešnom diplomatskom akcijom uspela da skine sa dnevnog reda pitanja prijema tzv. Kosova u Savet Evrope.Smatramo da je to velika pobeda naše parlamentarne diplomatije i dokaz da se vredi zajednički boriti na svim diplomatskim frontovima za interese svoje zemlje.Izvinjavam se što sam ovo ponovo spomenuo, ali smatram da usled svih dešavanja nije dovoljno odjeknulo u javnosti i mislim da nismo dovoljno poklonili pažnju i zato želim da još jednom iskoristim priliku da čestitam koleginicama i kolegama koji su učestvovali u ovome.Na dnevnom redu ovog drugog zajedničkog jedinstvenog pretresa jeste set međunarodnih sporazuma, uglavnom bilateralnih iz više oblasti, kao i set ugovora, kojima se obezbeđuju zajmovi za nastavak investicionih ulaganja u energetiku, vodoprivredu i privredni razvoj Srbije. Na početku ove sednice razmatrali smo i set veoma značajnih zakona, a pred nama je sada set međunarodnih sporazuma i ugovora koje treba usvojiti, odnosno ratifikovati.Podsetio bih da smo na početku ove sednice kao o jednoj od najznačajnijih tačaka govorili i o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koje su rezultata postignutih dogovora ministarstva, Vlade Republike Srbije i rektorskog kolegijuma, a kojim je ispunjen četvrti studentski zahtev.Takođe zahtev.Takođe ne manje važno za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole, jeste da su usvojenim izmenama Zakona o osnovnoj i srednjoj školi pomereni rokovi za sprovođenje programa državne mature, koja se sa ove školske godine, pomera na školsku 2028. je u pitanju ovaj drugi pretres, hteo bih da istaknem značaj nekoliko sporazuma, odnosno zajmova kojima se tretira sektor energetike i energetske efikasnosti.Dana, 5. marta je bio Svetski dan energetske efikasnosti koji nas podseća da moramo energetske izvore da koristimo efikasno i da smanjimo potrošnju energenata fosilnog porekla, ali i da se prema obnovljivim izvorima odnosimo odgovorno zbog sveukupne energetske budućnosti.Naša zemlja se takođe pridružila rešavanju ovog problema i donošenjem Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnom korišćenju energije, koji je donet još 2021. godine.

na ratifikaciji, pored ostalih, i Sporazum Vlade Srbije sa Evropskom investicionom bankom, kojim će se sprovoditi projekat modernizacije postojećih hidroelektrana i puštanje u rad novih postrojenja za proizvodnju obnovljive

izgradnju nove jedinice u HE „Potpeć“, kao i nekoliko novih objekata za obnovljive izvore energije, pre svega solarne elektrane, kao i rehabilitaciju Vlasinske hidroelektrane, kao i unapređenje upravljanja vodno-energetskim resursima reka Lim i Uvac.Za energetsku stabilnost Srbije, koja je značajan deo ukupne stabilnosti i bezbednosti zemlje, veoma je važna ubrzana energetska tradicija, odnosno povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije kao što su solarna i hidroenergija i zelena energija nastala reciklažom otpada.U tom smislu važni su energetski sporazumi kojima se jača naš energetski sektor, tako da kao još jednu šansu za brži energetski razvoj Srbije vidimo i Sporazum o strateškoj saradnji sa SAD u oblasti energetike u Republici Srbiji.S obzirom da je Republika Srbija pripremila strateška energetska dokumenta i da želi da ubrza integraciju u proizvodnji iz obnovljivih izvora energije, veće kapacitete i time poveća energetsku efikasnost u cilju dekarbonizacije energetskog sistema i jačanje energetske stabilnosti, značajno će

agregata od 180 megavata, od kojih bi dva imala u potpunosti mogućnost fleksibilnog rada i veoma bi bila važna za ukupni naš elektroenergetski sistem, za njegovu stabilnost. Štitila bi ga kako od nekih nepredviđenih ispada, ali bila bi dobra i za ukupno balansiranje našim eleketroenergetskim sistemom.Osim energenata, za budućnost svakog društva u narednom periodu biće strateški važno i pitanje pijaće vode. Srbiji je potrebno još odgovornije upravljanje vodnim resursima i prečišćavanje vode i još veći kapaciteti objekata vodosnabdevanja, jer imamo kritične gradove u kojima u letnjem periodu zna da ne bude dovoljno pijaće vode.Upravo u kontekstu unapređenja sistema upravljanja pijaćom vodom u našoj zemlji vidim jedan od sporazuma sa današnjeg dnevnog reda, a to je Sporazum o zajmu Vlade Republike Srbije sa Nemačkom Razvojnom bankom za program efikasnog vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda za ekološki i održive gradove, tzv. zeleni gradovi.Ovaj zajam namenjen je lokalnim samoupravama, odnosno opštinama srednje veličine sa najrazvijenijim problemima vodosnabdevanja, a pre svega prečišćavanja otpadnih voda.Inače, ovaj program je definisan u skladu sa ciljevima i prioritetima Nacionalne strategije upravljanja vodama do 2034. godine, koji su usmereni na unapređenje sektora upravljanja komunalnim otpadnim vodama, ciljevima i prioritetima koje je Vlada Republike Srbije definisala u okviru pregovora o pristupanju EU, a u vezi sa Poglavljem 27, koje se tiče životne sredine.Izbor lokalnih samouprava vršilo bi Ministarstvo finansija preko koga će se programi realizovati, a takođe će se vršiti konsultacije sa davaocem zajma kako bi se na što efikasniji način međunarodnu saradnju i jačanje diplomatskih i prijateljskih odnosa sa brojnim državama važni su bilateralni sporazumi iz različitih oblasti društvenog života od obostranog interesa.Iskoristio bih priliku da izrazim zadovoljstvo posetom predsednika Burundija našoj zemlji, posebno zbog toga što je ova zemlja 2018. godine, nakon posete tadašnjeg ministra spoljnih poslova Ivice Dačića povukla svoje priznanje tzv. države Kosovo.Kada je u pitanju dnevni red, na ovoj sednici imamo i sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu sa UAE, koji je praktično nastavak sveobuhvatne i sve razvijenije saradnje sa ovom nama prijateljskom državom.Ovim sporazumom obezbeđuje se zona slobodne trgovine, koja znači razmenu roba po najpovoljnijim uslovima. Sporazum osnažuje ekonomske i trgovinske veze, proširivanjem obima trgovine i osnaživanjem malih i srednjih preduzeća da učestvuju u razmeni roba i usluga obe Time će se obostrano povećati spoljno-trgovinski promet između naše dve prijateljske zemlje.Smatram takođe veoma važnim i Sporazum o slobodnoj trgovini koji je potpisan sa Egiptom. Sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom unaprediće naš izvoz za ovu zemlju sa preko 6.000 proizvoda, proizvoda, odnosno tarifnih linija koji se odnose, pre svega, na sektor poljoprivrede.Kada pričam o Egiptu i kada govorim o tom tržištu, treba imati u vidu, o tome je bilo i danas reči da je to zemlja sa preko 110 miliona stanovnika i zasigurno jeste naša šansa.Takođe, smatram da je veoma važno što pre da se uključimo i na tržište Afrike koje će u narednim decenijama biti u ekspanziji i trebalo bi upravo i preko diplomatskih odnosa intenzivirati veze sa tim zemljama, pogotovo zbog dobre naše istorijske saradnje, pogotovo kada govorimo o periodu nesvrstanih.Među današnjim sporazumima istakao bih i Sporazum sa Kazahstanom, o readmisiji lica ka obliku bilateralne saradnje u oblasti borbe protiv nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata.Važno je reći da Srbija i Kazahstan imaju otvorenu i prijateljsku saradnju uspostavljanja svojih diplomatskih odnosa 1996. godine i da su ona od tada bez otvorenih pitanja. Kazahstan nije priznao nezavisnost tzv. Kosova i sa Kazahstanom imamo potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini, kojim se značajno poboljšavaju trgovinski odnosi i Srbija je postala njen važan izvoznik. Zato su važni svi drugi oblici naše saradnje, pa samim tim i ovaj Sporazum u oblasti upravljanja migracijama.Takođe, na dnevnom redu imamo i Sporazum o saradnji u oblasti odbrane sa ovom zemljom.Nezakonite migracije, nažalost, dobijaju zabrinjavajući obim u poslednjoj deceniji zbog različitih globalnih poremećaja i promena u svetu, zbog ratova, tako da je svet zahvatila tzv. migraciona kriza. Srbija je, nažalost, na migracionoj ruti ka zapadu i zato je saradnja sa drugim državama po pitanju migranata veoma značajna.Ovaj sporazum omogućava prihvatanje onih lica koja ne ispunjavaju uslove za ulazak, boravak i nastanjenje na teritoriji države potpisnice ovog sporazuma, kao i readmisiju, odnosno vraćanje njenih državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva u zemlju potpisnicu koja je podnela zahtev i tranzit, za šta jedna od strana potpisnica podnosi zahtev za readmisiju ili zahtev za tranzit u skladu sa ovim će omogućiti bolju kontrolu kretanja migranata, među kojima su često žene i deca, kao i smanjenje ilegalnih migracija. Treba ovom prilikom istaći da je u 2024. godini drastično smanjen broj migranata u Srbiji za preko 80%, odnosno tačnije 82,1%, kao i da policija redovno sprovodi akcije otkrivanja puteva krijumčarenja i kažnjavanja lica koja se u našoj zemlji bave krijumčarenjem.Pre nekoliko dana naša policija je presekla lanac krijumčarenja migranata iz Niša i Preševa tako što je uhapsila organizovanu kriminalnu grupu koja se bavi ovim nezakonitim poslom.Pred nama su sporazumi potpisani sa nekoliko zemalja. Odnose se i na ukidanje viza za nosioce običnih pasoša, što treba da doprinese većem obimu kretanja stanovništva. Posebno bih ovde pohvalio ovakve sporazume potpisane sa Venecuelom i Gvatemalom o ukidanju viza sa nosiocima običnih pasoša iz razloga što su to takođe zemlje koje nisu priznale jednoglasno proglašenu nezavisnost tvz. Kosova ili sporazum sa Vladom Antigve i Barbude o uzajamnom ukidanju viza koja je povukla priznanje lažne države Kosovo.Iz

interesa.Iskoristiću priliku i da apelujem, pre svega, na sve političke aktere. Žao mi je što danas u ovoj sali nisu naše koleginice i kolege iz opozicionih stranaka, jer smatram da je bez obzira na sve dijalog uvek lekovit. Mislim da bi bilo mnogo bolje da su klupe sa moje desne strane popunjene i da možemo da razgovaramo. Mislim da smo i do sada razgovarali i da smo se bolje čuli i da smo se bolje razumeli, da bi neke stvari predupredili, ali kao deo vladajuće većine, iznad svega mislim da je na nama i da imamo odgovornost i zato želim da pohvalim što je naša ruka u tom smislu i dalje pružena.Mislim da kao društvo i nadam se da smo kao društvo naučili neke lekcije i da ćemo pokazati mudrost, da ćemo pokazati zrelost i da ćemo u narednim danima koji su pred nama izaći, da ćemo izaći na jedan normalan način, da nećemo dozvoliti da se naša zemlja, bez obzira na sve razlike, a ja duboko verujem da i te razlike koje postoje među nama, ja verujem da svi mi našu zemlju vidimo kao našu kuću, zato moja poruka i jeste - hajde onda da vidimo na koji način da dijalogom dođemo do toga da svi zajedno uredimo našu kuću, našu zemlju, našu Srbiju i to je naša odgovornost, ne prema nama samima, već prema budućim generacijama koja trebaju da žive u ovoj zemlji.Socijalistička partija Srbije će u danu za glasanje podržati ove sporazume koji se nalaze na dnevnom redu. Još jednom želim da ponovim da dijalog i razgovor bi trebali da budu naši zajednički imenitelji. Zato pozivam i kolege iz opozicije još jednom da se vrate u svoje poslaničke klupe i da probamo da razgovorom dođemo do rešenja. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima Aleksandra Tomić.Izvolite. nadam se da će moj kolega zaista ubediti sve svoje funkcionere SPS da zaista budu na istoj strani u odbrani državnih i nacionalnih interesa kada je u pitanju Srbija i to je za nas, pre svega, mislimo od krucijalnog značaja.Mi danas u stvari ovim setom sporazuma branimo u stvari i čuvamo političku, ekonomsku stabilnost Srbije. Ovih 23 sporazuma u stvari je odgovor na sve ono što se dešava u proteklih četiri meseca u Republici Srbiji i bilo bi neodgovorno da sada govorimo samo o sporazumima, a da ne kažemo u kom ambijentu mi donosimo u stvari i kao poslanici ćemo podržati i glasati za ove sporazume. Taj ambijent, pre svega, su protesti, blokade, posle nemilog događaja od 1. novembra 2024. godine, u kojem su se pojedini kreatori politika o kojima smo imali prilike da čujemo sa centrima moći u nekim bezbednosnim službama nametnuli nekim studenskim predstavnicima da postanu deo centara moći koji će odlučivati ovde kako će Srbija živeti, kako će privreda izgledati, kako ćemo mi između sebe se deliti, i to prema u stvari jednom vodiču takozvane anarhističke organizacije pod imenom „Blokadna kuharica“.Kao što smo imali prilike da vidimo, sve po tom vodiču se dešavalo svih ovih 120 dana. I to je ono što, u stvari, za nas je predstavljao jedno veliko čuđenje kako je nama moguće da se jedan hibridni rat koji se vodi naravno u mnogim državama desi baš i Srbiji. O tome je govorio gospodin Drecun u protekle dve, tri godine, ali niko nije verovao da to baš može u Srbiji da se desi na ovaj način najpodlije, pre svega, kroz mlade ljude koji treba da budu zavedeni različitim idejama. Zašto kažem različitim idejama? Jer kroz povod pada nastrešnice i pogibije 15 ljudi, mi smo svakakve političke platforme čuli ovih 120 dana. Ti zahtevi o kojima smo govorili proteklih meseci upravo pokazuju da od početka smo govorili da su političke prirode i niko nije prva tri zahteva zaista su ispoštovana do krajnjih granica kada govorimo o Vladi Republike Srbije i predsedniku države, zato što je do sada na sajtu, to smo juče imali prilike da čujemo od ministara, na sajtu Vlade Republike Srbije objavljeno 16.407 dokumenata. Pa, gospodo iz različitih plenuma, ako je to nedovoljno, neka vam kažu oni koji vas instruišu šta je to što još fali, gde to stoji otprilike što VJT ne može da funkcioniše ukoliko nema još neki papir o kome pričate da zahtevi nisu ispunjeni?Kada pričamo o četvrtom zahtevu, imali smo prilike prošle nedelje i ove nedelje da razgovaramo o tome i čuli smo i od predstavnika Vlade da najzad i do kraja ispunjen taj četvrti zahtev što se tiče finansiranja i plata profesora i univerziteta i 50% subvencija za školarine studenata. I to je ono što se pokazalo kao tačno da su novi zahtevi na pomolu, a to je jedan od plenuma fakulteta hteo da da kao dodatni zahtev, a to je ekspertska vlada Republike Srbije kao prevazilaženje problema koji su nastali u društvu. Pa je nastao problem zato što postoje određeni studenti koji zaista žele da uče i oni su većina i oni su najzad smogli snage da se organizuju i da kažu da žele da nastave svoje studiranje kada su videli da je i ovaj četvrti zahtev ispunjen i da ne postoji ne postoji više prepreka za bilo kakve blokade, za bilo kakve animozitete u društvu.Dijalog na koji su pozivani i studenti koji blokiraju univerzitet, pa čak i profesori koji ih podržavaju u tome, uvek je ostao negde kao dignuta ruka u vazduhu od strane i Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, pa na kraju krajeva, i poslanika, kada pričamo o Odboru za prosvetu i nauku. To je, u stvari, pokazatelj za nas da dijalog nema alternativu, ali očito druga strana pokazuje da nisu za dijalog, da su za to nešto što treba da se desi upravo u subotu. Zašto to govorimo? Zato što oko 30.000 ljudi na svojim nalozima na društvenim mrežama poziva na rušenje ustavnog poretka Republike Srbije.Znači, kada vi pozivate građane na rušenje ustavnog poretka, onda preuzimate veliku odgovornost da snosite sve konsekvence kada je u pitanju zakon i članovi zakona koji se odnose na rušenje ustavnog poretka, ali bogami i primenu evropskih standarda kada je u pitanju ova oblast. Mi smo imali prilike da vidimo kako se to radi u Francuskoj, kada su u pitanju Nemačka, Slovačka. Znači, mi imamo te modele EU i kako se to radi i kako se to završava. Nikada do sada u ovih četiri meseca zaista Republika Srbija nije htela, na svoju štetu nije htela da primenjuje ove standarde i zakone koji su zaista na snazi.To je ono što je mnogim ljudima možda i smetalo koji su protiv tih blokada, ali jednostavno, jedna dobra stvar koja je izašla iz svega ovoga je što su maske pale, što se razotkrilo ko su, u stvari, inspiratori svih ovih blokada, ko su oni ljudi koji tzv. pumpanjem, odnosno hibridnim svojim delovanjem žele da dovedu da Srbi krenu na Srbe. Srbe. Plenum komunističke partije Hrvatske i u Drugom svetskom ratu, a bogami, uvek je išao na to Srbi na Srbe, pa kako ćemo, lako ćemo.Nemojte da zaboravite da po ekonomskim pokazateljima ako je Malta prva po rastu od 5%, Srbija druga 3,9%, Hrvatska je treća 3,8%. Šta mislite kako se Hrvatska nosi sa ovakvim dobrim ekonomskim rezultatima, pogotovo kad govorimo o stranim direktnim investicijama, koje su za prošlu godinu bile u rekordnom nivou od 5,2 milijarde evra? Znači, njima nije u interesu da mi otvaramo nove fabrike, nova preduzeća, da idemo dalje i da guramo rame uz rame našu ekonomiju sa članicama EU. Negde postoji ta nit istorijska gde Srbiju mnogi vide kao zemlju koju treba da unište, pre svega ekonomski.Ako hoćete jednu zemlju da uništite, onda idete da uništavate teritorijalni integritet i suverenitet, a to imamo sa problemima na KiM, sa Republikom Srpskom, koja je sada u toku. Zatim, imate deo koji se odnosi na uništavanje institucija, to sada imamo unutra, znači, napad na univerzitet, to su sve institucije, fakulteti, škole osnovne, lokalne samouprave, sada imamo najavu - napad na parlament, na RTS i na Ustavni sud. Znači, to ništa nije baš tako slučajno. Imate napad na medijski prostor, odnosno na medije i imate napad, odnosno na duhovnost jedne države. To ste imali napad za Srpsku pravoslavnu crkvu, na patrijarha i na vladike i na kraju imate ekonomski iznurivanje, odnosno to je ono o čemu govorimo svo vreme - borba za ekonomski rast i razvoj Srbije koju treba jednostavno uništiti.Mislim da smo mi zaista pokazali i kao vlast veliki stepen odgovornosti, zašta nam se ovde spočitava da to ne radimo, smo pored svih ovih napada zaista sposobni bili da donesemo i budžet Srbije u nemogućim uslovima, ako se setite, za ovu godinu i set zakona kojima smo ispunili sve zahteve kada je u pitanju univerzitet, ali na kraju krajeva sada govorimo i ovim sporazumima koji zaista treba da daju pun gas kada govorimo i o energetici i oblast saobraćaja i oblast zaštitne životne sredine, ali i oblast inovacija i evropskih integracija.Za nas ovo predstavlja jedno veliko priznanje u kome mi moramo da pokažemo snagu, kao država, da možemo da se nosimo sa sim izazovima, a pogotovo sa onima koji slede, kada je u pitanju nova geostrateška politika i kada su u pitanju novi odnosi između relacija Amerika, Evropa, Kina, pa i Ruska Federacija, i to je ono za šta svi i strane diplomate daju veliku podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da je zaista vodio odgovornu i spoljnu i unutrašnju politiku. Mislim da zbog toga vrlo važno da i ovaj set sporazuma podržimo, a da samim tim pozovemo na mir, stabilnost, što je bila i politička kampanja Aleksandra Vučića kad se kandidovao za predsednika Srbije, jer zaista dijalog nema alternativu. Hvala.

ekstremistički, nasilnički čin koji se dogodio prošlog utorka od strane jednog većeg dela parlamentarne opozicije. Pozivamo nadležne što pre reaguju i procesiraju lica koja su ugrozila bezbednost ove institucije bacajući dimne bombe, šok bombe i ostale opasne rekvizite. Mi nećemo da zaboravimo da su povređene naše tri koleginice: Sonja Ilić, trudnica, Jasmina Obradović, teže povređena, i Jasmina Karanac. Ipak mi možemo da osuđujemo i da se gnušamo, ali ono što se traži je adekvatna reakcija.Oni od kojih smo najviše slušali floskule o parlamentarnoj kulturi, o ne nasilnoj komunikaciji, ogolili su suštinu svog političkog manira prošlog utorka. Mi ne smemo da dozvolimo da nasilje u ovoj zemlji postane uobičajena praksa. Mi nećemo da normalizujemo napade, targetiranje i pretnje i dobro je što smo juče imali hapšenja određenih lica.Gde su reakcije regiona na vandalizam u Skupštini, likuju kao i uvek, izuzimam naravno prijatelje i braću iz Republike Srpske kojima pružamo punu podršku u ovom delikatnom i teškom trenutku kada se izdaju nalozi za hapšenje i predsednika Dodika i premijera Viškovića i predsednika Skupštine gospodina Stevandića.Imali smo osudu na dešavanja u Skupštini iz OEBS-a, ali kako se navodi u saopštenju pozivaju se svi parlamentarci da se drže visokih standarda ponašanja i da ne koriste nasilje kao sredstvo političkog delovanja. Od evropskih zvaničnika smo takođe čuli da je nasilje neprihvatljivo. Hvala im na osudama, ali mi nismo videli nikakvu jasnu distinkciju, nikakvo preciziranje ko je to nasilje izvršio tako da molimo da budemo precizni.Šta je ključno pitanje? Ključno pitanje je da li će građani Republike Srbije i institucije ove zemlje biti zaštićeni od potencijalnih nemira i nereda koje najavljuju određene grupe i pojedinci za 15. mart, oni koji bi da ovu državu očigledno ruše. Nama je potreban razgovor. Nama je potreban rad i potrebno nam je vraćanje u neke normalne životne tokove.Poštovani građani, Narodna skupština nastavlja da radi i tokom rasprave se već govori o nizu sporazuma, između ostalog o značajnom i dugo očekivanom Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat koji omogućava slobodnu trgovinu i donosi obostranu korist. Ovim sporazumom mi otvaramo potpuno novo razdoblje u ekonomskim odnosima naše dve države. Tržište Egipta biće od izuzetnog značaja za naše izvoznike, olakšanim procedurama, izostavljanjem mnogih carinskih formalnosti mi ćemo uvećati našu sveukupnu trgovinsku razmenu, a prema procenama Privredne komore oko 400%.Jedinstvena 400%.Jedinstvena Srbija će podržati sve zakone iz predloženog dnevnog reda. Mi nastavljamo da realizujemo projekte koje je započeo naš pokojni predsednik gospodin Marković. U Kini je naša delegacija potpisala niz sporazuma o saradnji sa gradom Zibo, značajnim kineskim industrijskim centrom.Složiću centrom.Složiću se sa potpredsednicom Raguš. Čini se da ovih dana živimo zaista jedan vrhunac ozbiljne društvene podeljenosti. Nije najstrašnije to targetiranje i prozivanje. To dođe i prođe, ali strašno je kada to uđe u porodicu, u kolege i u dojučerašnje prijatelje. Koliko god da se razlikujemo, mi imamo jedan put, a to je život u ovoj državi i zato pozivam da se vratimo dijalogu. Hvala vam. **Ana Brnabić**

ponovna zaduživanja, ponovne kredite i zajmove gde samo preko ove sednice 3,3 milijardi evra se zadužuje celokupno stanovništvo Srbije, a pre svega upravo ovi mladi ljudi koji su primorani da na ulici traže pravnu državu, poštovanje zakona, dakle da zakon važi isto za sve, i rad državnih institucija koje su godina pod političkom šapom i koje ili ne rade ili rade selektivno. Izgleda da je bilo moranje i da je moralo da oni koračaju, prepešače celu Srbiju, da spavaju na otvorenom po minusu, da im se previjaju ranjava stopala da bi minimum njihovih zahteva koji, ponavljam, jesu zahtevi za pravnom državom se našao ovde na dnevnom redu Narodne skupštine.U materijalu vidim i brzu saobraćajnicu koja je već u medijima bila otvarana, pa se ponovo vade novci iz budžeta svih građana Srbije, ali isto tako vidim ponovno angažovanje kineskih firmi bez tendera. Jedna je stvar kada taj govor o korupciji, koja je svakako prisutna u svemu ovome, po mom mišljenju, ali druga je stvar kako se sve to plaća, kako se vraćaju svi ti zajmovi i krediti, naročito kineska podrška, politička i kineski krediti.Plaćaju krediti.Plaćaju se, gospodo, zemljom, vodom i vazduhom, naročito nas Borana, plaćaju se zemljom meštana borskih sela kroz Zakon o rudarstvu gde ste u članu 4. stavila da eksproprijacija može da se radi u korist privatne firme, plaća se preko odobrenja Ministarstva finansija da se na posede mojih sugrađana, meštana borskih sela može ući i pre pravosnažne presude i pre isplate, plaća se vašom ćutnjom, odnosno ćutnjom države i državnih institucija na zagađenje u Boru, plaća se time da se hvalimo svi, i vi i mi, smanjenjem smanjenjem sumpor-dioksida, ali vi ćutite na konstantno povećanje arsena. Dakle, plaćaju se zajmovi, krediti ćutnjom na arsen koji dišu naša borska deca, među njima i lično moja deca.Nemojte samo kao kontraargument ovim stvarima da pominjete visoke plate i visoki standard u Boru. Visoke plate treba da budu još veće jer te plate niko ne poklanja mojim sugrađanima. Oni rade posao za koji se kaže da „zarađuju hleb od sedam kora“. Oni se pozdravljaju kada odlaze na posao sa pozdravom „srećno“, znajući da neće možda izaći iz tog rudnika. Te plate zarađuju, te plate im vi ne poklanjate, i to apsolutno nije uspeh ove države.Ono što bi moglo da bude uspeh jeste da se stane uz Borane, konačno, kao što je predsednik Aleksandar Vučić obećao u kampanji 2022. godine da će 10 dana iza izbora doći u selo Krivelj, pa i dan danas nije došao tamo. Hvala puno. Hvala vam.Idemo dalje.Reč ima narodni poslanik Jožef Tobijaš.Izvolite. Hvala vam lepo.Uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženo predsedništvo, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, u sledećih nekoliko minuta ću govoriti o Ugovoru o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipta i želeo bih da ukažem na veličinu tržišta, na mogućnosti saradnje, na mogućnosti koje pruža to tržište sa posebnim osvrtom na poljoprivredu, pošto je to za nas iz Saveza vojvođanskih Mađara izuzetno važna i prioritetna privredna grana, a i ja lično sam član Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije.Predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić su 2022. godine prilikom posete egipatskog predsednika Srbiji usvojili zajedničku Deklaraciju o uspostavljanju strateškog partnerstva dve države. Deklaracijom je predviđena politička koordinacija u bilateralnim i međunarodnim pitanjima, saradnja u oblastima odbrane i bezbednosti, privredna saradnja na osnovu Sporazuma o slobodnoj trgovini, dakle o čemu razgovaramo sada, saradnja u oblasti poljoprivrede, energije i energetske bezbednosti sa naglaskom na razvoju i diversifikaciji gasnih i drugih energetskih izvora.U

koje su među nosećim privrednim granama u obe zemlje i koje tradicionalno zapošljavaju veliki broj ljudi i da sa izvozom u Egipat imamo problem zbog visokih carinskih opterećenja.Ta

Carina za suve šljive je 30%, za kajsije čak 60%. Najniža carina od 10% se primenjuje na uvoz trešanja i višanja. Sa tako visokim carinama smo bili apsolutno nekonkurentni, jer je Evropska unija još pre nekoliko godina potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa tom zemljom. Njihovi proizvodi su ulazili na to veliko tržište od 112 miliona ljudi bez carine, a naši sa već pomenutim carinskim stopama.Inače, dozvolite mi samo jednu kratku digresiju, po mišljenju stručnjaka najveće šanse što se izvoza voća tiče imamo sa izvozom jabuka, borovnica i trešanja i da je to sasvim realno da plasiramo na tržište Egipta.Sa uvozom od 10 do 12 tona žita godišnje Egipat predstavlja šansu za izvoz srpskog žita. Srbija bi na to tržište mogla prvo da plasira poljoprivredne i prehrambene proizvode, a onda u određenom momentu kako bi se ti odnosi razvijali svakako i određene proizvode prerađivačke industrije, kao i metalne i hemijske industrije.Ova godina 2025. će biti odlična za saradnju, jer će doći do velikog razvoja u ekonomiji, investicijama i da će potpisivanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini, nakon što stupi na snagu, uvećati obim trgovine između dve zemlje, po nekim procenama kao što je i koleginica rekla, čak do 400%.Po informacijama koje potiču iz Privredne komore Srbije mnoge domaće velike firme su sa Privrednom komorom Srbije u pripremama za otvaranje predstavništava, kako bi sve bilo urađeno na najbolji mogući način i kako bi srpskim firmama bilo olakšano poslovanje na tržištu Egipta da bi se egipatskim kompanijama omogućilo da lakše dođu do partnera u Srbiji.Inače, spoljnotrgovinska razmena Srbije i Egipta u 2023. godini iznosila je 88,3 miliona dolara. Najzastupljeniji proizvodi u izvozu Srbije u Egipat su duvan, proizvodi namenske industrije, cigarete, dok iz Egipta najviše uvozio ureu, fosfate i so.Potencijal za saradnju sa egipatskim tržištem vidi se i u sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije, energetike, informaciono-komunikacionih tehnologija i hemijske i gumarske industrije.Potencijal industrije.Potencijal za izvoz u Egipat postoji još posebno u segmentu vafla i biskvita, kao i u segmentu sokova od voća i povrća koje Egipat na godišnjem nivou uvozi u vrednosti od blizu 30 miliona dolara. Potencijali postoje i u segmentu stočne hrane za životinje. Trenutno carinsko opterećenje je oko 40% i treba imati u vidu da u Egiptu postoji velika potražnja za lekovima, posebno za onima na bazi penicilina i kortikosteroida. Takođe, i njihova Vlada je usmerena na razvoj preventivne medicine, što podrazumeva nabavku određenih medicinskih uređaja. Dugoročno će postojati mogućnost saradnje u oblastima medicinskih aparata i laboratorijske opreme.Još jedan značajan potencijal za izvoz na tržište Egipta su proizvodi od plastike. Trenutna carinska opterećenja su od 15 do 60%. Posebno se traže cevi i krute cevi od plastike, čiji uvoz u Egipat iznosi oko 60 miliona dolara, kao i pneumatske gume za kamione i autobuse.U

kao što rekoh, da Srbija i proizvodi iz Srbije ulaze na tržište sa 112 miliona stanovnika, čija kupovna moć, doduše, nije kao što je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali svakako je ogromno tržište i ne smemo zaboraviti na turistički potencijal Egipta koji je šansa za plasman već pomenutih proizvoda i zbog svih navedenih razloga poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara će glasati za ovaj sporazum. Hvala vam lepo.

Mihajlovski** Hvala predsednice Skupštine Republike Srbije.Gospođo Ana Brnabić, poštovani ministri sa saradnicima, poštovane poslanice, poslanici, poštovani predstavnici medija, uvaženi građani Srbije, ja bih se ukratko osvrnuo na neke od međunarodnih sporazuma u sklopu drugo zajedničkog jedinstvenog pretresa. Među njima su tačka 48. i 49. usvojenog dnevnog reda, odnosno na potvrđivanje međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Egiptom.Mislim da nije potrebno posebno naglašavati od kolikog su značaja ovi sporazumi sa ovako velikim uticajnim državama koje predstavljaju regionalne politike i ekonomske sile na Bliskom Istoku i afričkog Sredozemlja.Ovim sporazumima mi stvaramo mogućnost za bolju i konkurentniji plasman naših proizvoda i usluga na tržištima koja zajedno imaju oko 130 miliona stanovnika. Ukupni sadašnji obim trgovine sa ovim državama iznosi više stotina miliona evra i ovo su jedne od retkih država sa kojima imamo

nas.Zato treba očekivati da će se usvajanje ovih sporazuma ti pozitivni trendovi još više proširiti i popravljati u korist naše strane, a da će svojim pojačanim prisustvom na tržištima ovih zemalja posredno pozitivno uticati i na naš trgovinski položaj u njima susednim državama, u tim regionima.Deo ovih zakona odnosi se na potvrđivanje sporazuma o kreditnim linijama za različite različite projekte, a pre svega u oblasti energetike i elektroprivrede i zaštite životne sredine.Ovde je reč o više stotina evra kredita. Pošto dolazim sa prostora zapadne Srbije, naglasiću da preko ovih kredita novac uložen u projekte, događanja rehabilitacije postojanja u hidroelektranama „Potpeć“ i „Bistrica“ na Limu, da će se otpočeti sa pripremnim radovima za novu revizibilnu Hidroelektranu „Bistrica 2“. Zatim za sanaciju određenih sanitarnih regionalnih deponija komunalnih otpada, pre svega za deponiju „Duboko“ kod Užica, sa kojom jeste bilo problema u proteklom periodu i ona mora da se hitno sanira.Odlaganje otpada u zapadnoj Srbiji po jedinicama lokalne samouprave predstavlja veliki problem i veliki trošak. Možda je potrebno razmišljati o regionalnim spalionicama. Takođe se među ovim sporazumima nalaze i dva kredita za potrebe unapređenje železničke infrastrukture. Iako to nije predviđeno, ja bih samo iskoristio priliku da podsetim i apelujem da je važno da što pre krenemo u revitalizaciju dela pruge od Valjeva naniže ka Užicu, Užicu, Prijepolju i Crnoj Gori. Ta pruga je na važnom magistralnom pravcu odavno u vrlo lošem stanju.Time bi kompletirali saobraćajnu infrastrukturu na prostoru zapadne Srbije, s obzirom da izgradnja autoputa na ovom pravcu uskoro stiže do Požege. Važno je napomenuti da su ova zaduženja koja se planiraju ovim zakonima usvojeni u budžetu za 2025. godinu.U zajedničkog jedinstvenog pretresa imamo i nekoliko sporazuma koji će omogućiti bezvizni režim putovanja sa određenim državama, kao što su Venecuela, Gvatemala, Tuvali, Antigva i Barbuda. Takođe, sa prijateljskim Kazahstanom potpisana su dva sporazuma o saradnji u oblasti odbrane i reanimacije lica, o tome je pričao i ministar Nikola Selaković.Ja sam svestan da je pošteno reći da će vrlo mali broj naših građana imati priliku i potrebu da putuju u ove nama udaljene države, ali moramo imati u vidu da je usvajanjem ovih sporazuma još jedan vid priznanja kako našoj diplomatiji, tako i našoj državi u celini, kao i to da se radi o državama sa kojima imamo tradicionalno dobre diplomatske odnose.Poštovani narodni poslanici, naša poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda, u danu za glasanje daće svoju podršku za usvajanje i ovih međunarodnih sporazuma i ostalih zakona na dnevnom redu ove sednice. Zahvaljujem na pažnji. Živela Srbija.

Poštovana predsednice Skupštine, poštovani ministri, poštovane kolege.Ja sam prvi put u parlamentu i posle ovih nemilih događaja dobio sam dosta telefonskih poziva od svojih članova iz Srbije, ali i iz Rusije. Hoću da osudim ponašanje pre svega Lazovića Radomira, alijas „žalosna sova“ koji je doneo aparat za gašenje požara.Juče sam u restoranu Skupštine razgovarao sa predstavnikom vatrogasne službe, čovek koji radi ovde kao profesionalac 30 godina i rekao je da u tom prahu ima CO2 i da je vrlo opasan i kancerogen i da mogu pojedini poslanici imati posledice i u kasnijem periodu od toga. Ja bih najoštrije osudio takvo ponašanje.Setite se dan posle toga, gospodin Lazović, kako je to obrazlagao, da li na konferenciji za novinare. Znate nas je bilo, ima predstavnika vlasti negde oko 150 poslanika i 50 policije, a nas je 50. Mi smo se osetili ugroženim. On je smatrao da da agresijom treba da se zaštiti od poslanika većine iako ovde godinu dana nije imao nikakve posledice i nikakvu agresivnost.Ništa bolji nije bio ni gospodin Jovanović, docent na Fakultetu pravnih nauka. Pitao bih ga kako bi se on osećao kada mu dođe student na ispit i ne položi, vrati mu indeks, a on izvadi biber sprej i naprska mu u uči, nezadovoljan što nije položio ispit.Što se tiče ekonomskih programa, podržavam naročito sa saradnju sa svim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, posebno sa Azerbejdžanom. Pohvalio bih posebno firmu „Azvirt“ koja je radila put Ruma-Šabac, Šabac-Loznica. Tamo su angažovani radnici sa teritorije Šapca koji su prezadovoljni. Plaćen je svaki prekovremeni rad i čak kada je završen posao, je istekao ugovor oni su dobili po dve otpremnine iako nisu ugovorom bile predviđene. Ta firma je izvršila i vrlo kvalitetne radove.Što se tiče trenutne situacije vezano za proteste, Ruska stranka ne podržava blokade i blokadere, već samo opravdane proteste studenata koji se tiču ona četiri zahteva. Smatramo da su ti zahtevi ispunjeni.

RTS uđu na svoje radno mesto. Tako da smo protiv svakog naselja i smatramo da smatramo da doprinos ovakvom stanju je pre svega u medijima, to je televizija Prva, N1 koji su zatrovali medijski prostor i poznajem ljude koji su pre dva meseca mislili sasvim drugačije o ovoj čitavoj situaciji. Mislili su kao svi mi, kao većina, međutim dobar deo ovakvim izveštavanjem, jer oni više ne izveštavaju, nego učestvuju u kreiranju programa, idu ispred kolone, izveštavaju, prave program i smatram da kada bi postojale takve dve, tri televizije u Rusiji mislim da bi oni raspačali Rusiju.Iz tog razloga je Putin usvojio Zakon o stranim agentima i smatram jednom od grešaka što mi to nismo ranije učinili. Onda se ne bi dozvolilo da imamo četiri nevladine organizacije u Požegi, da onaj sa zelenom pištaljkom dođe ovde da pišti gospodinu Bajatoviću, ne da mu da govori, pa dođe sa druge strane sale. Sama Požega sa četiri nevladine organizacije, tako mali grad, finansirane od strane nevladinih organizacija iz inostranstva USAID i drugih organizacija.Smatram da se na vlast samo može doći izborima i smatram takođe da je vladajuća otvorena za razgovore kada su u pitanju izborni uslovi i da bi verovatno učinila neke eventualne ustupke ako bi došli do novih izbora, možda da se stave te kamere, kao što ih ima u Rusiji na biračka mesta, možda da se žrebom izvlači redosled na

na medijske reklame, da se ne desi da stranka koja ima najviše para potroši najviše para na reklamu, a oni koji su početnici u izbornom procesu potroše najmanje.Smatram da bi i pored tih ustupaka vladajuća stranka, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i autoritetu koji uživa u narodu,

možemo to sami da uredimo, kao predstavnici stranaka.Setite se da smo usvojili neke odredbe OEBS-a da posle glasanja

pa opet 72 sata, tako da smo u prošlosti imali izbore na lokalu koji su trajali po četiri-pet meseci i nisu mogli da se proglase konačni rezultati.Još jednom bih rekao da mi podržavamo ove studente koji su ovde u Pionirskom parku koji žele da studiraju i niko im to ne može zabraniti. Smatram da je država dovoljno jaka i stabilna i da više ne treba da uzmiče, uzmicala je dovoljno. Možda je bio trenutak u Novom Sadu kada su doneli cisternu sa osokom da ispršću gradske institucije da se tada pohapse ti ti počinioci, ali mislim, ako je neko činio ustupke, onda je učinila ta vlast dovoljno i smatram da uzmicanju više nema mesta.Pozivi

situacije u kojoj se nalazimo zbog, da ne kažem, određenih političkih lidera opozicije, nego sigurno zbog njih. Danas na ovoj raspravi imamo više od dvadesetak sporazuma. Zašto oni nisu ovde da raspravljaju? Zato što u tri mandata nisu imali ovoliko sporazuma, s obzirom da naša država ima podršku i ugled svuda u svetu pa je moguće sklapati sporazume, međunarodne ugovore, svuda po svetu, kao što je danas na dnevnom redu, na šta smo mi svi više nego ponosni.Sve je to rezultat dobre politike, to je rezultat da će Srbija i da nastavi da otvara put i za naše poljoprivrednike koji mogu da izvoze širom sveta, od Egipta pa nadalje, i za našu infrastrukturu koja će moći da nastavi da se finansira i da se grade novi putevi i nove pruge i elektro-mreža, sve ono što je neophodno za boljitak naše države i naše lepe Srbije.Dolazim sa juga Srbije, tačnije iz Trgovišta znam jedan dobar parametar, a to je da je u Trgovištu bilo registrovano oko 700 vozila kad sam preuzimao opštinu, davne 2012. godine. Danas ima četiri puta više, što znači da je standard bolji za četiri i više puta, iako spada u red nerazvijenih opština. To znači da Srbija ide napred, da vapi za boljem.Međutim, čelnici opozicije imaju nešto drugo da kažu - da bacaju šok bombe, da maltretiraju žene. U ovom redu pored mene je poslanica koja je povređena, odnosno trudnica koja je u osmom mesecu trudnoće. Oni nemaju drugo ništa što mogu da ponude građanima. Imaju par ubačenih elemenata koji su kod određenih studenata, zaveli su decu i ostale studente koji im prave kvorum i buku i galamu.Videli smo danas iz medija da je nađeno puno oruđa, spremnih za nemili događaj koji spremaju za subotu. Žele da otmu i da uzmu sve što je narod Srbije gradio i sticao vekovima, a to je sloboda, to je pravo na rad, odlučivanje, to je pravo na život.U ovim nemilim događajima vidimo da napadaju studente koji žele da uče. Ti studenti koji žele da uče su naš naraštaj, oni treba sutra da vode državu, da budu dobri lekari, da brinu o svima nama. Njima je onemogućeno da se vrate na svoje fakultete. Oni imaju prava Oni imaju prava kao i svi ostali da iskažu svoje nezadovoljstvo. Treba da se da podrška svima koji hoće da uče, treba da se vrate u svoje klupe, treba ti naraštaji sutra da budu dobri lekari, dobri pravnici, sve ono što jednoj pravnoj državi je neophodno.Dolazim

Da li neko misli da može i ima prava da pozove da ja kao narodni poslanik mogu da glasam za nešto drugo a da ne bude stav Aleksandra Vučića? Da li neko misli da mogu da odlučujem sam i da razmišljam svojom glavom i da glasam za prelaznu Vladu? Naravno da ne. Jer, lista koju predstavlja Aleksandar Vučić je lista koja je dobila ne apsolutnu većinu nego sve što je moglo da glasa, glasalo je.Trgovište je u Drugom svetskom ratu i bilo je prva velika slobodna teritorija. Trgovište ne trpi ni jaram ni nepravdu, ali zna da proceni pravog vođu i da stane iza njega. Zato mi sa juga Srbije, a mislim da dobar deo Srbije vidi i podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića i da će sa ovim da se izbori.Ja molim ovu decu koja su zavedena da ostave Đilasa i Srđana i Srđana Nogu, koji preti predsedniku ubistvom i te takve koji svakodnevno pozivaju na linč prvenstveno prvog čoveka države, a to je čovek koji uživa najveće poverenje. Mislim da u subotu treba svi lepo da se povuku i budu kući, da ne izazivaju nerede, jer pravna država mora da pobedi. Živeo Aleksandar Vučić! Živela Srbija!

svega, mi smo danas, samo socijalisti, pod jednim velikim utiskom, a to je gostovanje Branka Ružića jutros na N1 i to je obeležilo, u suštini, i ovde u Skupštini dalo jednu dodatnu nervozu, u vremenu koje je vrlo tenzično, ali ne zbog nas.Pre nego što se osvrnem na to njegovo gostovanje, želim da kažem da dok su se ovde dešavale jezive scene, mi smo bili kao parlamentarna delegacija u Parizu, koleginica Biljana Pantić Pilja, Aleksandar Mirković, Elvira Kovač, još jedan kolega Vladimir Đorđević iz POKS-a Oni su učestvovali na Monitoring komitetu, a Bilja, Aleksandar, tj. Kasper i ja smo sedeli i posmatrali na Jutjubu šta se dešava ovde. Naravno, bili smo vrlo potreseni, navijali da uspete da održite sednicu, što ste i uspeli i čestitam vam. Ja vam se svima iskreno divim što ste uspeli da ne odreagujete na onakve napade i onakve provokacije, na koje bi svako normalan barem probao da se odbrani. Na tome vam zaista čestitam.Što se tiče tema koje su danas na dnevnom redu, trebalo je da pričamo o sporazumima, trebalo je da pričamo o spoljnoj politici. Bili su nam ovde ministar Đurić i dvoje, troje ministara koji su paralelno s njim pokušavali da ostave utisak da su i dalje ministri spoljnih poslova ili žele to ponovo da budu. je bilo i više nego komično, ne bih to sad da komentarišem, a i trenutak je takav da ćete mi oprostiti što neću biti toliko u temi dnevnog reda.Ono što želim da kažem jeste da je televizija N1 najobičnija trovačnica, na koju 99% socijalista nikad nije išlo, niti će ići. Druga stvar, na toj istoj televiziji naš predsednik Ivica Dačić i naš kolega Dušan Bajatović su satanizovani toliko puta, pravljene su specijalke o njima, da niko normalan to ne bi ni uradio.U istom tom Savetu Evrope gde mi boravimo, kada god mi govorimo i kada branimo našu državu i kada branimo naš suverenitet i teritorijalni integritet, oni isključe program, a prenose samo one koji govore za njih.Kada njih.Kada god imamo Odbor za kulturu i informisanje ili neki drugi odbor, ako ga prenose isključe sve ono što im se ne dopada, što ne govori u prilog njima.Prema tome, ko god ide tamo, mogu slobodno da kažem i u svoje ime, a verujem da to misli i velika većina i mojih kolega ovde i svih naših pristalica i članova, ne da se ne slaže sa tim, nego apsolutno osuđuje.Oni koji misle da u teškim vremenima treba da žongliraju i da se dodvoravaju drugoj strani želim da ih podsetim, pošto imamo paralele sa 5. oktobrom, ovo jeste zaista pokušaj obojene revolucije, a ja verujem u ovu državu, kao što sam uvek verovala, i verujem da do toga neće doći i da ćemo uspeti da odbranimo našu zemlju jer ovo je zaista apsolutno udar na našu zemlju, da su oni koji su izdali i prodali Sloboda Miloševića iznutra, iz državnih struktura, to radili verujući da će oni da se izvuku i da neće završiti u Hagu, a desilo im se da su svi tamo otišli bez karte za povratak. To treba da bude nauk svim judama u pokušaju, da to što misle da će ih druga strana prihvatiti, a da su do juče sedeli i delili iste te fotelje sa svima nama ovde, bili ministri toliko puta u toliko mandata, da je sramotno.Verujem

i da će ostati dosledni tome i da će verovati u naše institucije i da će uraditi sve što mogu da doprinesu da to jedinstvo opstane i da im pokažemo da je država veća od svih njih.Na kraju, priče lar pur lar o dijalogu, dijalog je nuđen četiri meseca. Vi ste predlagali ovde dijalog i da mi predložimo, kao Skupština, zakon o visokom obrazovanju. Nema ko nije pozivao na dijalog i pružao im ruku. To što država nije reagovala do sada, što smo došli do toga da se đaci u osnovnim školama dele, o studentima da ne govorim, da se napadaju studenti koji žele da uče, da se napadaju deca koja žele da idu u školu i njihovi roditelji, to je nedopustivo.Sada, reći ću ono što naravno to druga strana nama spočitava, pogotovo ovi mediji iz komšiluka, i u ovoj situaciji gde vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj gde bukvalno hoće da ponište i Milorada Dodika i sve te ljude, da ukinu sve što se krvavom borbom izborilo, da u ovim trenucima sada je došlo vreme da Republika Srbija, a reći ću slobodno ova naša imperija, treba da uzvrati udarac.Živela Srbija! Hvala vam.Hvala vam na borbi u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.Sledeća govornica je Sanja Džajić.Izvolite. **Sanja Poštovana predsednice, uvaženi članovi Vlade, koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, pred nama se nalazi veliki broj predloga izmena i dopuna zakona koji imaju za cilj unapređenje života svih građana Srbije u različitim društvenim oblastima.Sam dnevni red pokazuje jasnu spremnost Vlade Republike Srbije kao predlagača da se Srbija razvija ravnomerno bez obzira da li govorimo o oblastima poput zaštite životne sredine, zdravstva ili infrastrukture. To je posvećena i odgovorna politika koju sprovodimo punih 12 godina vođeni vizijom predsednika Aleksandra Vučića.Svi predlozi zakona su bitni i tu ne treba praviti suštinske razlike, ali svakako ovu sednicu i zasedanje će obeležiti usvajanje Predloga izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju.Predlog zakona predviđa rekordna izdvajanja za prosvetu, dodatnih 18 milijardi dinara za povećanje budžetskih budžetskih sredstava, što će doprineti unapređenju visokog obrazovanja, kao i povećanju plata univerzitetskih profesora, ali i to da će studentima koji su na samofinansiranju država direktno iz budžeta refundirati čak 50% školarine.Međutim, zahvaljujući predstavnicima opozicije koji nisu želeli da glasaju da se ovaj Predlog zakona nađe na dnevnom redu do toga da je umesto rasprave došlo do potpunog haosa sa ciljem destabilizacije Skupštine kao najvišeg predstavničkog tela i slanjem poruke mi ovde prisutna opozicija nismo za rešavanje, već za stvaranje problema.Umesto da svojim predlozima i konstruktivnim učešćem u raspravi ukazuju na moguće propuste predstavnici opozicije su baš sve uradili da se ovaj Predlog zakona nađe u senci nasilja i mržnje, koji su stubovi njihove politike.Njihovo rešenje su bile dimne bombe, protivpožarni aparati i nasilničko ponašanje, što se sve u suprotnosti sa Kodeksom ponašanja narodnih poslanika.Njihovi

da zaštite zemlju od konstantnih napada iz Prištine, Zagreba i drugih centara moći dolivali su ulje na vatru kulminirajući haosom na prethodnoj sednici.Patriotizam se ne dokazuje rečima već delima. Narod podržava borbu za napredak i bolji život, a ne nasilje, napade na izabrane predstavnike i divljačko ponašanja pod maskom patriotizma. To nije nikakva borba, to je sramota.Ukoliko sramota.Ukoliko ste spremni da nasrnete na žene, kao taj dan na naše koleginice Jasminu Obradović, Jasminu Karanac ili Sonju Ilić koja se nalazi u osmom mesecu trudnoće, kakvu poruku želite da pošaljete građanima ove zemlje. Da li to znači da je za vas legitimna meta svako ko drugačije misli? Da li je za vas meta svako ko ne posmatra politiku kao sredstvo bogaćenja ili možda šaljete poruku da nema mesta za političke razlike već isključivo za jednoumlje koje kreiraju vaši lideri koji su se obogatili na račun građana Srbije?Život znače plate, putevi, pruge, škole, bolnice. To je ono što suštinski utiče na kvalitetniji životni standard svakog od nas. Budite pošteni i recite građanima, a pre svega ljudima koji su vama dali poverenje na prethodnim izborima da vi nemate politiku koja znači raditi i graditi, već politiku rušenja i anarhije, jer da ste znali ne bi Srbiju ostavili na ivici propasti te 2012. godine i ne bi Aleksandar Vučić i SNS bili motor razvoja te nove Srbije koja je danas na ponos svih nas.Uporedite bilo koji aspekt života 2012. godine i danas, veće plate i penzije, nove škole, vrtiće i zdravstvene centre, manja nezaposlenost, novi putevi i pruge, prilivi direktnih stranih investicija. Sve se promenilo osim vašeg neznanja, bahatosti i nedostatak elementarne političke kulture, a kod nekih i osnovnog kućnog vaspitanja.Kada pogledamo danas šta smo sve uradili u prethodnih 12 godina, složićemo se da nije teško razumeti zašto danas većinska i pristojna Srbija podržava Aleksandra Vučića i SNS. Vide građani Vide građani da se vi niste pomakli ni pedalj od te 2012. godine, a želite kao da vodite Srbiju u budućnost. Da li je to ona ista budućnost o kojoj ste nekad govorili, odnosno budućnost u kojoj ste preko pola miliona ljudi zarad profita vaših tajkunskih kompanija ostavili na ulici. Setimo se da su neki od tih ljudi i sami sebi sekli prste i uskratili mogućnost da hrane svoju decu, decu koju danas koristite kao svojevrstan štit u odbrani svojih političkih interesa.Studenti interesa.Studenti koje koristite za svoje perfidne ciljeve isto to znaju, danas možda i mnogo bolje nego ranije. Studenti jesu naša budućnost, ali vi morate da se pomirite sa činjenicom da ste politička prošlost. Što pre to shvatite imaćete vremena da razmislite i počnete da se bavite svojom zemljom i njenim građanima, a ne bankama i razvojnim fondovima koje najviše volite.Sve dok se budete bavili politikom na način kojim ugrožavate druge bez jasnog političkog programa i ideje moraćete da se pomirite sa tim da vi niste politička opcija za normalnu, pristojnu i slobodarsku Srbiju. Građani danas više nego ikada znaju da su predsednik Aleksandar Vučić i SNS ti koji mogu obezbediti sigurnost, stabilnost i bolje sutra za sve nas, što smo i dokazali u najizazovnijim trenucima za našu zemlju.Zato pozivam sve moje kolege da u danu za glasanje podrže predloge zakona i odluka i tako jasno utičemo na bolji život svih sugrađana. Srbija je snažna i nepokolebljiva, dok oni šire haos i mržnju, mi gradimo budućnost. Dok oni kleče pred drugima, mi stojimo uspravno. Nastavljamo borbu za jaku i stabilnu Srbiju bez straha, bez kompromisa. Živela Srbija. Hvala vam.Sledeća na listi govornika, Dijana Radović. **Dijana Radović** Zahvaljujem, uvažena predsednice Narodne skupštine.Poštovani ministri, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, naša poslanička grupa Ivica Dačić, SPS, i ovu današnju sednicu smatra izuzetno važnom i bitnom za nastavak razvoja i za dalje unapređenje međunarodne saradnje Srbije sa brojnim državama. Na dnevnom redu je više bilateralnih sporazuma sa nama važnim državama, sa onim državama sa kojima Srbija želi da gradi i unapređuje svoje međunarodne odnose.Pored

Mi ćemo na ovaj način još značajnije unaprediti saradnju sa ovom nama veoma prijateljskom zemljom i na taj način ćemo još jednom izraziti zahvalnost koju joj dugujemo zato što nikada nije priznala samoproglašenu nezavisnost takozvane države Kosovo.Isto tako na dnevnom redu je i određen broj ugovora kojima se obezbeđuju finansijska sredstva za unapređenje infrastrukturnog, odnosno naročito energetskog sektora koji je važan za energetsku stabilnost naše zemlje i predstavlja, kako je i ministar Siniša Mali rekao, jedan od najznačajnijih stubova našeg daljeg ekonomskog razvoja.Za kraj iz kog ja dolazim veoma su značajna ova finansijska sredstva kojima se obezbeđuje, odnosno omogućava realizacija jednog od, slobodno mogu reći, jednog od najvažnijeg hidroenergetskog projekta, a to je revitalizacija, odnosno rehabilitacija dve hidroelektrane Bistrica i Potpeć. Na ovaj način mi ćemo imati sigurnu energiju, povećaćemo svoj energetski potencijal, ali ono što je još važno jeste da ćemo imati i ogroman privredni efekat na lokalne samouprave Priboj, Prijepolje i Novu Varoš.Mi danas ovom zakonodavnom aktivnošću nastojimo da ne poremetimo ni našu međunarodnu saradnju, ni naš razvojni put, uprkos okolnostima izazvanim četvoromesečnim protestom, ali ne možemo da ne skrenemo pažnju da se ove višemesečne blokade gradova, saobraćajnica, protesta, ne odražavaju i neće odraziti na normalno funkcionisanje svih naših građana, ali i na privredni i ekonomski život u našoj državi.Zbog toga mi socijalisti smatramo da nije dobro da se destabilizuje Srbije u ovom veoma važnom složenom geopolitičkom trenutku, u trenutku kad se svuda oko nas, u Evropi, pa i u čitavom svetu dešavaju složene geostrateške promene, zato je važno da dođemo do dijaloga, zato je važno da sačuvamo našu unutrašnju stabilnost, ali da očuvamo međunarodni ugled, naročito građen u poslednjoj deceniji.U

kao suverene, stabilne, vojno neutralne države koja je postala poštovana i uvažena, kako na istoku, tako i na zapadu.To jeste činjenica koju ne mogu da ospore ni naši najveći protivnici, najveći protivnici našeg naroda i naše države. Zato će naša poslanička grupa da glasa za sve ove sporazume koji su danas na dnevnom redu. Mi ćemo da podržimo sve predloge zakona, jer verujemo da je to neophodno kako bismo nastavili da se naša ekonomija dalje razvija,

Zahvaljujem predsednice.Uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, poštovani građani. Ceo performans koji smo imali prilike da vidimo protekle nedelje od strane dela opozicionih poslanika, imao je za cilj samo jednu stvar, a to je da prekine rad Narodne Skupštine, kako bi sprečili donošenje zakona koji se tiču zahteva studenata, pomoći mladima da se osamostale pri kupovini prvog stana, kao i druge zakone koji direktno utiču na razvoj naše privrede.Jasno smo mogli da vidimo njihov lični interes i kolika je njihova želja da se vrate na vlast, da ih nisu zanimali studenti ni mladi, ni koliku su štetu naneli ekonomiji i ugledu Srbije u svetu.Odgovrnom politikom koju su SNS i Aleksandar Vučić, vodili od 2012. godine, Srbija je u protekloj godini bila jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, sa stopom rasta od 3,9%, sa tendencijom da ove godine bude najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Bruto domaći proizvod u apsolutnom iznosu je u prošloj godini bio 82,3 milijarde evra, dok je poređenja i podsećanja radi, u 2012. godini, iznosio 35,1 milijardu evra.Javni evra.Javni dug Srbije u odnosu na BDP znatno je ispod proseka evropskih zemalja i iznosi 47,2%. Stopa nezaposlenosti krajem 2024. godine, bila je na rekordnom niskom nivou od 8,6%. Radi poređenja 2012. godine stopa nezaposlenosti je iznosila 25,9%.U odnosu na tada, danas imamo 550 hiljada više zaposlenih građana.Ono što smatram da treba naglasiti, a to je da je stopa nezaposlenosti mladih u ukupnoj stopi nezaposlenosti za vreme opozicionih stranaka koje su vladale u 2012. godini, iznosila je 53,2%, dok je danas zahvaljujući odgovornoj politici i zahvaljujući poštovanju koje Aleksandar Vučić izgradio u svetu i doveo brojne investicije u našu zemlju, stopa nezaposlenosti mladih je

evra.Minimalna zarada je tada bila 153 evra, dok je danas 436 evra. Prosečna plata u 2024. godini, iznosila je 926 evra, dok je u 2012. godini bila 413 evra. Prosečne penzije u 2024. godini su bile 394 evra, dok je 2012. godine prosečna penzija iznosila 204 evra.Pred evra.Pred nama se danas nalaze dva veoma važna sporazuma, i to Sporazum o slobodnoj trgovini sa arapskom republikom Egipat i Sporazum o ekonomskom partnerstvu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji uvode Srbiju na nova tržišta.Izvoz svih roba i usluga u periodu od 2012. godine do danas zabeležio je rast od 275%, što nam je još jedan pokazatelj koliko su zemlje sveta u ovom periodu otvorile vrata Srbiji, jer su prepoznale jaku i stabilnu ekonomiju.Aleksandar ekonomiju.Aleksandar Vučić i SNS su uvek imali jasan program i politiku u kojima su na prvom mestu interesi Srbije i interesi građana Srbije.Program i politiku bivšeg režima, imamo priliku svakodnevno da vidimo kroz nasilje, huliganstvo, ugrožavanje bezbednosti i pokušaj blokade institucija, da se pomire sa činjenicom da im nećemo dozvoliti da nasilnim putem dođu na vlast.U Srbiji će se poštovati izborna volja građana i to mogu da promene samo izbori ukoliko ih žele.Poštovani građani, Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, će u danu za glasanje, kao i svaki put do sada biti na strani pristojne i normalne Srbije i podržati predložene zakone.Hvala na pažnji.

naravno podržavajući sve zakonske projekte koji su pred nama za koje ćemo glasati i dati podršku, uzimajući u obzir da su u najboljem interesu Srbije, pre svega, želim da istaknem da oni u sebi sadrže ključnu odrednicu interesa da se omogući dalji razvoj Srbije i zato podržavam sve napore Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija, ministra Siniše Malog, oni svi zajedno pod budnim okom predsednika Vučića vode računa da se nastavi investiciona klima, da se obezbedi finansiranja velikih infrastrukturnih projekata i apsolutna podrška svemu tome, ali želim da se dotaknem i nekih drugih pitanja.Pre svega, želim da sa ovog mesta dam punu podršku izlaganju moje drage koleginice Dunje Simonović, koja se u svom brilijantnom izlaganju veoma precizno dotakla i odnosa Socijalističke partije Srbije prema onim medijima koji suštinski nisu mediji u funkciji informisanja, nego propagande koja je protivna interesima Republike Srbije, ali se dotakla i onih koji iz Socijalističke partije Srbije gostuju u tim medijima i želim još jednom da istaknem da da njihovi stavovi koji su tamo izneti ne predstavljaju politiku Socijalističke partije Srbije i to su samo njihovi privatni stavovi. Oni su tamo predstavili samo sebe i Socijalistička partija Srbije ne deli ta mišljenja, te stavove i od njih se apsolutno svi ograđujemo.Želim još jednom da podcrtam da upravo iz svih tih razloga ja snažno podržavam i predsednika i državni vrh u njihovoj odlučnosti da u Srbiji sačuvamo mir, stabilnost i sigurnost svih građana.

da koliko je moguće poštuju zakone i izbegnu sukobe koji bi mogli da dovedu do nesagledivih posledica po naše društvo.Nasilje nikada nije donelo rešenje, već samo podele i dugoročnu štetu.Posebno se obraćam mladima i poručujem im da ne smeju da budu deo tuđih političkih igara i pozivam ih da ne dozvole da ih bilo ko zloupotrebi u pokušaju da nasiljem ruše ono što smo svi zajedno gradili.Srbija mladima nudi obrazovanje, perspektivu i šansu da se bore za svoju budućnost na dostojanstveni i konstruktivan način.Takođe, apelujem i na roditelje da ne dozvole da im deca budu uvučena u opasne scenarije koji ne donose ništa dobro niti njima, niti Srbiji.

Zato još jednom pozivam na mir, razum i dijalog, jedini put ka jačanju naše države i očuvanju svega što smo svi zajedno proteklih 12 godina postigli.Srbija će pobediti i zato verujem da ćemo kao društvo imati snage da prevaziđemo ovu jednu tešku krizu u kojoj se nalazimo, ali verujem i u ispravnost politike koja vodi Srbiju i da će kao takva dobiti većinsku podršku svih ljudi u Srbiji koji želi Srbiji dobro i koje žele normalnu budućnost svoje dece.Hvala vam. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić.Izvolite. **Veroljub današnjoj sednici se nalaze tačke dnevnog reda o infrastrukturi i ja ću se kratko zadržati na infrastrukturi opštine Koceljeva, na ovom delu koji se gradi, i jednom samo da vidimo kakvo je stanje.Osnovni problem opštine Koceljeva je vodosnabdevanje. Mi imamo problem što imamo vodosnabdevanje sa bunara koji jednostavno su došli u situaciju da imaju manju izdašnost iz razloga što klimatski uslovi utiču da nema dovoljno padavina i da ti bunari ne mogu da se prihranjuju, tako da se ta količina vode koja se uzima iz bunara smanjila za duplo i više.Da bi rešili taj problem postoji kratkoročna i dugoročna rešenja. Kratkoročno rešenje je da radimo na novim bunarima, da revitalizujemo postojeće bunare i mi to sve radimo, a dugoročno rešenje je naslanjanje na veliki vodosistem, gde bi trajno rešili vodosnabdevanje.U rešavanju dugoročnog problema imamo obećanje od države, nadležnog ministarstva za javna ulaganja da će finansirati i pomoći da to rešimo dugoročno. da bi to rešili, postoji određeni postupak, vreme itd, počev od prostornih, urbanističkih planova, izvođačkih projekata izvođenja radova, što će potrajati izvesni period, ali nadam se da i to neće dugo trajati, tako da se vidi rešenje vodosnabdevanje opštine Koceljeva sa svim njenima subjektima, prvenstveno sa privredom i industrijom.Drugi problem koji ima opština Koceljeva, to je odlaganja otpada. Opština ima ozbiljan problem i davi se u smeću itd, ali imajući u vidu da regionalna deponija „Kalenić“ sa svojih 15 opština koje će opsluživati je u fazi izgradnji, da očekujemo relativno brzo završetak regionalne deponije, da ćemo se mi priključiti toj regionalnoj deponiji, odnosno da smo već u osnivanju bili među prvima i da ćemo rešenje našeg otpada rešiti kroz regionalnu deponiju. Samim tim ćemo rešiti i transfer stanicu koja je izgrađena, kao i saniranje postojećeg smetlišta.Rešićemo smetlišta.Rešićemo i smeće i otpad sa cele teritorije opštine Koceljeva, prvenstveno sa naseljenih mesta sa većim brojem stanovnika.U putnoj privredi

dobru povezanost sa Šapcem i Valjevom, ali nemamo dobru povezanost sa „Milošem Velikim“ preko Uba.Mi smo započeli, odnosno država je počela da rekonstruiše taj put. Imamo obećanje da će taj put relativno brzo biti završen i da ćemo dobiti dobru pristupnu saobraćajnicu za „Miloš Veliki“, auto-put koji će mnogo značiti za stanovništvo, za privredu i za razvoj celog tog kraja.Što se tiče elektrosnabdevanja, u toku je izgradnja trafostanice 110/20 kilovolti koju država finansira. To je najviši nivo elektro objekta na teritoriji jedne opštine ili grada koja obezbeđuje sigurnost, stabilnost snabdevanja električnom energijom, tako da u narednih godinu dana biće završen taj trafo. Stanovništvo i privreda će biti obezbeđeni sa stabilnim i sigurnim snabdevanjem.Drugi problem je rezervno napajanje opštine Koceljeva sa dalekovodom. Izvršena je rekonstrukcija dalekovoda Koceljeva, tako da imamo i rezervno napajanje i sa time rešavamo kompletan problem što se tiče elektrosnabdevanja.Ostaju određeni mali džepovi u niskonaponskoj mreži, ali to je tekuća stvar koja će se rešavati.Izgrađena je tržnica ili zelena pijaca koja je u fazi tehničkog prijema pregleda objekta i očekuje se relativno brzo završetak svega toga, izdavanje upotrebne dozvole, tako da ćemo imati priliku da relativno brzo tržnicu ili zelenu pijacu stavimo u funkciju.Ono još treba napomenuti, od objekata koji se grade na teritoriji opštine Koceljeva to je sportski mini centar u Draginju, gde su izgrađeni objekti sa veštačkom travom, objekti za mali fudbal, objekti za košarku, objekti za odbojku, vidim tu ministra koji je iz odbojkaškog sveta, sa dečijem igralištem, sa rekvizitima koje koriste deca, sa tribinama, sa reflektorima za osvetljenje, tako da će to biti moderan mini sportski centar u selu Drginje u opštini Koceljeva.Ima još objekata koji se rade uz pomoć države i mi pomažemo u svemu tome, kao što je putna privreda ili lokalna putna privreda. Mi kao opština dosta radimo na tom delu. Radimo i radićemo.Ono što hoću da kažem na kraju, imajući u vidu dešavanja koja nam se dešavaju neposredno, a to su ove blokade itd, ja ću iz jednog drugog ugla to reći, a ne u smislu

koji uzurpira institucije na način da pomaže institucijama. Kakva je to uzurpacija? Ako vi možete i imate moć i mogućnost da u kontaktu sa stranim zemljama, državnicima, privrednicima uspevate da pomognete i Vladi i ministarstvima, javnim preduzećima, privredi da sve to bolje funkcioniše, a vi uzurpirate.Ja ne vidim da je to uzurpacija. Zato je moj predlog, pošto predsednik države nije dugo uzimao godišnji odmor da uzme godišnji odmor i da uzurpira sve institucije u opštini Koceljeva na način da završimo vodosnabdevanje puteva, dovede i fabriku i da na taj način uzurpira opštinu Koceljeva i da svima bude bolje i da to bude pokazatelj i na nivou Srbije kako treba raditi.Živela Srbija.Hvala.

poštovani poslanici, dragi građani Srbije, pre nego što krenem, želim sa vama da podelim jednu lepu vest. Pre otprilike sat, sat i po vremena u Nišu na 14. Svetskom prvenstvu u boksu za žene Srbija je dobila tri sigurne bronzane medalje, a možda u narednom takmičenju one se i pozlate. Prema tome, Sara Ćirković, Anastazija Šadrina, a posebno Anastazija Lukajić, koja je dete rođeno u Beču, pre godinu i po dana smo je vratili u Srbiju i donela je i sebi i Srbiji medalju. Evo, vidite, pored lekara koji se vraćaju i drugih radnika, uspeli smo i jednu mladu sportistkinju da vratimo.Tokom predstavljanja zakona koji se nalaze na dnevnom redu ove sednice Narodne skupštine, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije gospodin Siniša Mali je rekao da usvajanjem zakona koji se nalaze na dnevnom redu Srbija maksimalno ubrzava svoju reformsku agendu sa EU, kao i naš put ka EU. U tom smislu, U tom smislu, želim da vas informišem da i mi kao Ministarstvo sporta sledimo politiku naše Vlade i veoma intenzivno radimo na usaglašavanju naših javnih politika sa politikama EU i Saveta Evrope.U periodu ovog mandata Ministarstvo sporta je predložilo Vladi Republike Srbije predlog dva zakona o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope koji se odnose na borbu protiv nameštanja mečeva, nelegalnog klađenja i nasilja nad sportskim manifestacijama. Zahvaljujući odličnoj koordinaciji i saradnji Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, predlozi zakona su stavljeni na dnevni red Skupštine koja je održana krajem 2024. godine, kada su isti i usvojeni.Želeo bih da iskoristim priliku da se još jednom zahvalim poštovanim članicama i članovima odbora, narodnim poslanicima, a naročito predsedniku odbora profesoru doktoru Marku Atlagiću na sprovedenim aktivnostima u procesu ratifikacija konvencija.U cilju uspostavljanja aktivnog pristupa u delu sprovođenja aktivnosti na suzbijanju negativnih pojava u sportu, Ministarstvo sporta je krenulo u proceduru formiranja nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava i ovaj proces je završen usvajanjem Odluke o izmeni odluke o obrazovanju nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na svojoj sednici od 1. avgusta 2024. godine.Svaka nova Vlada je još od 2012. godine imala obavezu da formira savet, jer je on predviđen postojećim Zakonom o sportu, pa tako smo mi samo nastavili sa ovom praksom, ali uz našu čvrstu rešenost da ovo telo pored formalnog uspostavljanja daje i konkretne rezultate.Sa velikim zadovoljstvom moram da vam kažem da je naša Antidoping agencija u periodu od pre godinu, godinu i po dana došla do zaista vrlo relevantnih rezultata o upotrebi nedozvoljenih sredstava, pre svega anaboličkih steroida u populaciji rekreativnoj. Znamo da u populaciji vrhunskog sporta mi to izuzetno dobro kontrolišemo, s obzirom na obavezu da vrhunski sportisti u našem zavodu dva puta godišnje moraju da se testiraju, a isto tako moraju da prođu i edukacije o upotrebi, tj. neupotrebi nedozvoljenih

nekoliko pojedinaca i zaplenjena ogromna količina novca i anaboličkih steroida koji su bili namenjeni upotrebi u našim teretanama. Tako da smo uspeli da u tom istraživanju, koje je bilo u 14 gradova, u 62 teretane, na 1500 ispitanika, dođemo do podataka da u populaciji mladih ljudi od 18 do 35 godina najviše se koriste ti anabolički steroidi koji su veoma, veoma opasni po život tih mladih ljudi.U skladu s tim, dobili smo i od Svetske antidoping agencije, kao jedna jedina antidoping agencija i ministarstvo, dobili smo pohvalu za uspešno hapšenje i za uspešno iniciranje svega toga.Zakon toga.Zakon o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o manipulaciji sportskim rezultatima i Zakon o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o integrisanom pristupu bezbednosti i sigurnosti i uslugama na fudbalskim utakmicama i drugim sportskim priredbama su dva zakona koja su krajem prošle godine ovde usvojena, a koji nam i te kako dobro koriste da se bavimo i lakše se borimo protiv nelegalnog klađenja, nameštanja mečeva, nasilja i dopinga u sportu. Usaglasili smo to sa evropskim politikama u ovim oblastima i veoma smo ponosni na to i zbog toga što zajedno, kao što rekoh, sa kolegama iz Vlade Srbije smo na istom putu.U okviru te teme, organizovali smo sastanak Centralnoistočno-evropskih antidoping agencija u Beogradu smo imali 27 članica, na kojem je prisustvovao i predsednik Vlade Svetske antidoping agencije gospodin Vitold Banjka, jedan od uglednijih članova Međunarodnog olimpijskog komiteta.Moram da kažem da smo isto tako aktivni u svim telima EPAS-a, to je parcijalno prošireni sporazum o sportu, koji pokreće inicijative za izradu dokumenata kojima se uređuje sistem EU i svetskog sporta, sporta u EU i svetskog sporta.Srbija sporta.Srbija je zemlja sporta ne samo po rezultatima i velikim našim sportistima i ekipama, nego i u politikama na evropskom i svetskom nivou koje su vezane za sportsku legislativuPored toga bih istakao da i naši ljudi koji su veoma aktivni u balkanskim, evropskim i svetskim konfederacijama isto tako se bore i pronose slavu srpskog sporta.Sledeća sporta.Sledeća tema o kojoj hoću da vam sa zadovoljstvom pričam, to je da smo krenuli ka polaganju stručnog ispita. ispita. U skladu s tim smo napravili ovaj priručnik za polaganje stručnog ispita, koji je namenjen svim ljudima koji se bave organizacijom u sportu od Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta, pa do lokala.Moram da vam kažem da je izuzetno važan priručnik koji sadrži u sebi pravne teme, ekonomske teme i sportsko metodološke teme. Došli smo do zaključka da dalji razvoj sporta ne možemo da napravimo bez kvalitetnih i dobrih sportskih radnika, koje na neki način ipak moramo da se umešamo, da ih edukujemo i da ih pored svih fakulteta za sport, ali ipak na neki način dovoljno informišemo o važnim temama koje su tu bitne. Metodologija sporta se veoma razvija. Primena najnovijih tehnoloških dostignuća je i veštačka inteligencija, veoma zastupljena, tako da i mi ne možemo da sedimo skrštenih ruku.Ovaj priručnik u sebi ima teme ima teme iz finansijskog planiranja, efikasnog upravljanja ljudskim resursima, kreiranje inovativnih marketinških strategija, sprovođenja programa za razvoj sportskih disciplina i donošenje odluka koje donose uspeh i unapređuju budućnost budućnost u sportu. Osnovni cilj je da se unapredi kontrola budžetskih sredstava kako na nivou države Srbije, tako i na lokalnom nivou, jer zaključili smo prilikom analize dešavanja u 174 lokalne samouprave i u 87 saveza i tri sistema koje finansiramo da ima puno neznanja i da zbog toga kontrola budžetskih sredstava na neki način i na neki način ne dolazi novac do neposrednih korisnika tj. do sportista i do trenera za njihove sportske programe, tako da smo već uspeli da napravimo jedan ispit i verujte nije to samo proforme, osmoro ljudi je tu već i palo, tako da na neki način se držimo određene discipline u svemu tome.Na kraju, sledeću temu koju želim da vam sa zadovoljstvom kažem je da smo krenuli u izradu strategije razvoja sporta u Republici Srbiji od 2025. do 2035. godine i tu smo do sada obavili po principu eksante analize, ali obavili smo razgovore na četiri mesta u Leskovcu, Kraljevu, Novom Sadu i Beogradu, gde su bile zastupljene 142 lokalne samouprave i gde je otprilike bilo 500 ljudi koji rade na terenu. Pored toga 60 nacionalnih saveza i 14 fakulteta su nam dali svoje mišljenje. Nismo hteli kabinetski da izmišljamo toplu vodu, nego smo želeli da saslušamo ljude i da vidimo to što ih muči i to je u fazi obrade. Otprilike smo na dve trećine puta. Nadam se da ćemo do kraja juna uspeti da donesemo strategiju razvoja sporta u Republici Srbiji. Zbog čega je to važno? Važno je zbog toga da bi mogli da apliciramo u Evropskoj uniji, da bi mogli da napravimo strategiju razvoja sporta u svim sportovima i olimpijskim i ne olimpijskim i u svim savezima, kojih ima 87 prepoznatih, i da bi lokalne samouprave, gde smo zatekli zaista šaroliku situaciju, što se tiče uopšte sporta fizičkog vaspitanja i rekreacije, mogli da usmerimo u pravom, da kažem, pravcu i da možemo na neki način sa vrha da utičemo na njih kako da razvijaju fizičko vaspitanje fizičko vaspitanje i sport.Otprilike neki odgovori su bili ti da su na lokalu veoma nezadovoljni ulaganjem u školski sport, veoma nezadovoljni ulaganjem u rekreativnu populaciju i 95% sredstava odlazi u tzv. takmičarski sport, što na neki način i jeste opravdano, a možda i nije. Naše je mišljenje da mi kao država, kada su državna sredstva, narodna sredstva, da apsolutno treba da budu okrenuta ka mlađim kategorijama, a ko želi da se proslavlja neka to nalazi na neki drugi način, preko marketinga itd.Na itd.Na kraju, svestan kompletne ove političke situacije i želim vrlo otvoreno, javno da vam kažem da sam veoma ponosan što sam deo ove ekipe koju predvodi naš predsednik Aleksandar Vučić, premijer, predsednica Skupštine, sve moje drage kolege i da vam kažem da sam tu zaista iz ubeđenja i nadam se da ćemo i ovu utakmicu da pobedimo kao i sve ove zadnje utakmice u prethodnih 12 godina. Želim vam svaku sreću. Živela Srbija! vam.Ovim zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 33. do 55. dnevnog reda.Pošto zakona iz tačaka od 33. do 55. dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi dan za glasanje o predlozima bude odmah po završetku pretresa tih predloga zakona.U

časova, kao dan za glasanje o predlozima zakona iz tačaka od 33. do 55. dnevnog reda ove sednice.Zahvaljujem se članovima Vlade koji su prisustvovali i odazvali se našem pozivu. Hvala